на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов

министър-председателя

Благодаря. Реплики?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

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър!

на министъра на труда и социалната политика господин Тотю Младенов.